Dobro, gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Budući da još nije Odbor za informiranje, informatizaciju i medije završio svoju sjednicu onda ćemo točku 6. i 7. preskočiti i idemo na točku 11.: - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom školstvu

Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Željko Pavlic će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo dopustite nekoliko riječi dakle o ovom Zakonu o osnovnom školstvu. Pa ovaj Zakon o osnovnom školstvu ima namjeru da se unesu neke promjene dakle u njega. Promjene u tom smislu da se i u ovom Zakonu osiguraju sredstva iz državnog proračuna za udžbenike u osnovnom školstvu. Ovaj Zakon podnesen je u 10. mjesecu 2006. godine. Prije Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu koji je podnio i Klub HNS-a, koji je podnio, kojega je podnijela i Hrvatska demokratska zajednica. Dakle prijedlog Kluba HNS-a je odbijen. Prijedlog Hrvatske demokratske demokratske zajednice je prihvaćen. I mi smo podržali isto. Mi, mislim i na Klub zapravo regionalnih stranaka. Podržali smo taj zahtjev. Jer mislimo da osnovno školovanje u Hrvatskoj mora biti dakle besplatno jer znamo da i u našem članku Ustava, u članku 65. decidirano stoji da je obavezno školovanje obvezatno i besplatno. Znamo da su cijene udžbenika velike. Iz godine u godinu unatoč toga što se pokušava zakonski to regulirati su iz godine u godinu veće. Cijene samo udžbenika. Prosječna cijena samo udžbenika za jednog učenika je negdje oko 500 do 600 kuna. U nekim razredima to se penje i do 700 kuna. Uz ostale potrepštine dakle za školstvo penje se na 1000 i 1500 kuna. Dakle onog osnovnog troška za naše osnovnoškolce. Ono na što bismo htjeli upozoriti dakle da je došlo do pojave da neke jedinice regionalne ili lokalne samouprave, neki gradovi, općine ili županije da su iz svog proračuna izdvajale dakle sredstva za sufinanciranje školskih udžbenika. Rekao sam dakle da je sama Vlada intervenirala u tom smjeru. Da je u prosincu 2006. donesen Zakon o dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu gdje je dodan novi članak, članak 4.a gdje također decidirano piše: «Udžbenici namijenjeni obvezatnom obrazovanju financiraju se iz sredstava državnog proračuna.» Dakle mi smo s tim rješenjem zadovoljni. Ali ipak mi, moj je stav da taj problem mora biti riješen dakle decidirano istaknut i u temeljnom zakonu. A temeljni zakon koji govori o osnovnom školstvu je Zakon o osnovnom školstvu. Dakle tako bismo zaokružili cijelu zakonsku regulativu i najkvalitetnije riješili ovu problematiku. Prema Zakonu o osnovnom školstvu trenutno se dakle iz Državnog proračuna financiraju plaće zaposlenika osnovne škole. Prijevoz zaposlenika. Naknade zaposlenika osnovne škole utvrđene kolektivnim ugovorom pa sve do programa od zajedničkog interesa za djelatnost osnovnog školstva. Ovim zakonom ja predlažem dakle da se tu unese jedna nova stavka tj. da se iz Državnog proračuna osiguravaju sredstva i za nabavku udžbenika za osnovno školstvo. Vlada je u svom mišljenju odbila ovaj Zakon sugerirajući na to dakle da koliko će se mijenjati Zakon o osnovnom školstvu da se on prilagodi najavljenim promjenama u tom smislu da će se uvesti obavezno, srednješkolsko obrazovanje. S obzirom da tog zakona još nema i s obzirom da još, i s obzirom Zakona o srednjem školstvu, obaveznom srednjem školstvu da će biti potrebne promjene i Ustava, je li tako? Pa u pitanju je dakle određena procedura. A znamo kad se mijenja Ustav da su to osjetljiva pitanja. Pitanje da li će taj zakon dobiti podršku. Ja mogu reći da ću ga podržati. Mislimo dakle da je dobro, da danas tj. u dogledno vrijeme poslije drugog čitanja usvojimo ovu inicijativu, dakle da se u Zakonu o osnovnom školstvu decidirano kao u temeljnom zakonu navede obaveza nabava, troškovi nabave udžbenika za osnovnu školu iz državnog proračuna. Evo toliko za ovo. Hvala na pažnji. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Meni je malo žao za početak što ovdje nema predstavnika Vlade jer negdje na prvi pogled se može činiti da je o ovom Zakonu bespredmetno raspravljati obzirom da je Vlada već izmjenama Zakona o udžbenicima uvela obvezu za besplatne udžbenike. No međutim kolega Pavlic je podnio ovaj Zakon jedno čini mi se dva ili tri tjedna nego što je sam zakon podnijela Vlada zbog zavlačenja ovdje po proceduri u Saboru dolazi na raspravu sa gotovo 4 mjeseca zakašnjenja kad se može dijelom i doimati da je zapravo bezpredmetno. No međutim dobro je da sada možemo raspravljati o ovom Zakonu jer s druge strane ima mjesta za argumente da pravo na besplatne udžbenike ima mjesto i u osnovnom zakonu kojim se tretira osnovno odnosno obvezno školstvo. Da bi se dakle negdje nedvojbeno moglo utvrditi kako je to zaista pravo svakog učenika a ne da se definira kao što je sada u Zakonu o udžbenicima koji je zapravo poseban zakon koji regulira samo jedan dio osnovnog školstva. Zašto mi je žao što nema ovdje predsjednika Vlade? Zato što je ovo dobra prilika da malo prodiskutiramo još jednom oko toga što se dešava s udžbenicima obzirom da je sad upravo u tijeku završetak negdje recenzenskog postupka za udžbenike za iduću školsku godinu odnosno do 31. siječnja su i ovi zadnji udžbenici za 5. razred trebali biti predani. Sve, cijeli postupak i ono što smo govorili u 11. odnosno 12. mjesecu kada smo uvodili besplatne udžbeniku u Zakon u udžbenicima za osnovnu i srednju školu pokazuje se da sve naše strepnje koje smo tada iznosili smo bili potpuno u pravu. Naime, da podsjetim sadržaj udžbenika određen nastavnim planom i programom koji je utvrđen i objavljen u "Narodnim novinama" sredinom Nakladnici, odnosno autori su trebali predati na natječaj tekst udžbenika sa tim sadržajem do 31.11. odnosno 31.12. odnosno 31. siječnja, ovisi o roku. u samo dva mjeseca su trebali napisati sve udžbenike. Drugi važan moment koji definira način na koji je oblikovan udžbenik koji se zove udžbenički standard je donesen sredinom siječnja, dakle kada je već više od polovice udžbenika i bila predana pa je potpuno nejasno kako udžbenici čiji su rukopisi već bili predani su mogli biti usklađeni sa dokument koji je donesen tek nakon što su rukopisi predani u ministarstvo. To samo pokazuje da udžbeničku problematiku ovo ministarstvo niti je imalo vizije što želi napraviti. I zapravo obećavajući lakše školske torbe i ne znam kakve udžbenike su se zapravo zanosili i obećavali nešto što ne mogu ostvariti, a to je sad i više nego evidentno. Da još jednom ponovim stav SDP-a da ne bi bili krivo interpretirani mi u SDP-u nismo protiv besplatnih udžbenika niti smo ikada protiv njih bili. Upravo projekti nekih jedinica lokalnih samouprave prvenstveno Zagreba pa i onda drugih na kojima vlast obnavlja, obnaša SDP pokazuju gdje smo uveli upravo besplatne udžbenike da mi itekako jesmo za besplatne udžbenike. No međutim u situaciji državnog proračuna kada imamo nedovoljna zvanja za školstvo trošiti oko 350 do 400 milijuna kuna za koje je još uvijek upitno hoće li biti dovoljne za nabavku svih udžbenika mislimo da je potpuno se na neki način ne poznaju prioriteti. S druge strane mi još uvijek u Hrvatskoj nemamo donesen pedagoški standard, dakle ključni dokument koji mora jamčiti jednake standarde odvijanja nastave u cijeloj u cijeloj Hrvatskoj, neovisno o tome gdje se koja škola nalazi. Pa nam se čini da ipak ima određeni red i raspored po kojem se sve skupa mora dešavati. Ono što bih ja voljela, i mi u SDP-u, čuti od Vlade je to na koji način mislite nabaviti te besplatne udžbenike. Sada je već 16. veljače, udžbenici se trebaju nabaviti ili trebaju početi nabavljati koncem lipnja, negdje najkasnije kako bi se tijekom tih mjesec dana, odnosno ljeta do nove školske godine bi bili u školama. Ja sam negdje kroz medije postavila to pitanje. iz ministarstva su odgovorili da oni ne planiraju javnu nabavu. Za posao vrijedan preko 350 milijuna kuna Vlada ne planira javnu nagodbu nego misli ići na direktne pogodbe. S jedne strane, strane, dakle taj posao je unaprijed određen zakonom. Naime, škole i nastavnici sami biraju udžbenike koji će koristiti. Prema tome jako se dobro zna šta će se i koliko od kojeg nakladnika kupiti. Međutim s druge strane posao distribucije od nakladnika, od tiskara do škole je izuzetno velik posao i mislimo da treba ići postupcima javne nabave. U ministarstvu o javnoj niti razmišljaju. Dapače, govore da će riješiti sve direktnom pogodbom. Ako misle sve riješiti direktnom pogodbom kao što to govore onda me zanima kome se i zašto su uopće bilo kome u tom poslu distribucije, koje ponavljam je vrijedna nekoliko stotina milijuna kuna, želi pogodovati i onda negdje sve one deklaracije Vlade kako su oni i protiv korupcije i otklanjaju bilo kakve sumnje u sukob interesa postaju, dolaze pod ono svjetlo opravdane sumnje da tako kažem da tu ipak sve skupa nije čisto. Jer ponavljam posao vrijedan nekoliko stotina tisuća kuna se misli riješiti direktnom pogodbom. Negdje na kraju ove rasprave bih voljela se osvrnuti na jedan dio mišljenja Vlade koje kaže da Vlada misli sustavno urediti sustavnog obveznog, osnovnog i srednjeg školstva, odnosno obveznog. Negdje već 3 godine slušamo o mišljenima Vlade kad odbijaju bilo kakve oporbene prijedloge i mi ćemo to riješiti sustavno, mi ćemo to riješiti sustavno. No međutim nikada nikakvoga sustavnoga rješenja još do sada nismo dobili. Tu naravno opet postoje aktualne priče, jer na to se poziva i Vlada u svom mišljenju oko uvođenja obveznog srednjeg školstva. Ja bih jedino voljela da o tome i o tome raspravimo u Saboru. Jer kolega Pavlic je rekao, ali ja mislim da je najlakše promijeniti Ustav. Mislim da nikome pametnome ni ovdje u Hrvatskom saboru niti u društvu ne pada na pamet suprotstavljati se produljenju trajanja obveznog obrazovanja. I u tom smislu Ustav promijeniti zaista je najlakše. Ono što je puno problematičnije je na koji način sagraditi školske zgrade. Mi moramo imati naprosto 15 do 20% više školskog prostora. Na koji način zaposliti još novih učitelja koji zbog loših primanja, koji zbog lošeg statusa uopće u društvu bježe iz prosvjete? I ono što je puno važnije na koji način omogućiti svakom djetetu kojeg ćemo pokušati stjerati u školu da u toj školi bude uspješan? Nama danas od učenika koji završne osnovnu školu njih između 8 i 9% uopće ne upiše srednju školu. Od onih koji srednju školu upišu oko 10% srednju školu nikad ne završi. I tih negdje u prosjeku 15% je neki kasnije upišu. Otprilike 15% mladih ljudi koji nikad ne završe srednju školu trebamo utjerati u školske zgrade i to dakle s onih 15% uvjetno rečeno najlošijih i moramo napraviti programe u kojima bi oni mogli biti uspješni. Od novih programa od plana izgradnje zgrada, od plana zapošljavanja nema ništa, ali zato imamo najave kako ćemo mi biti najbolji, kako ćemo mi to sve skupa uvesti u Hrvatskoj. Mislim da je to neozbiljno jer će proizvesti totalne kontraefekte i mislim da je vrijeme da raspravimo vrlo suvisle i vrlo sustavno i temeljno i stručnim i znanstvenim istraživanjima na koji način upravo uvesti ne obvezno srednje školstvo nego na koji način produžiti obvezno obrazovanje u Hrvatskoj. Jer sada produžavati na 3 ili na 4 godine ili na jednu ili na dvije

Hvala na